Nastavljamo sa radom.Reč ima magistar Slavenko Unković.Izvolite. **Slavenko Unković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministrice, uvažene kolege narodni poslanici, predmet Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara BiH i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore je definisanje prava i obaveza ugovornih strana u delu vazdušnog prostora BiH.Cilj BiH.Cilj ovog sporazuma je da se omogući bezbedno obavljanje međunarodnih letačkih operacija preko zajedničkih državnih granica u interesu korisnika vazdušnog prostora i njihovih putnika.Ni

neba.Ministarstvo prometa BiH pokrenulo je inicijativu za usaglašavanje granice nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju sa granicom Republike Srbije. Postoji potreba da u jednom delu vazdušnog prostora BiH, uz granicu sa Republikom Srbijom, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore ostane nadležna za pružanje usluga,

kao kontrola letenja zajedničke države Srbije i Crne Gore, a po odvajanju Crne Gore potpisan je Sporazum 2012. godine o zajedničkoj saradnji naše dve vlade u oblasti vazdušnog saobraćaja i potvrđen kontinuitet pružanjem usluga na prostoru ove naše dve zemlje.Kod

rangirana je u samom vrhu evropske kontrole letenja. To je rezultat stalnog ulaganja i modernizacije sistema, kao i usavršavanje ljudskih resursa. Samo prošla godina je bila zaista teška za sve avio kompanije, za sve firme i agencije koje se bave ovom oblasti.Vlada Republike Srbije je još pre godinu i po dana usvojila zaključak kojim je potvrđena osnova za vođenje pregovora u cilju postizanja sporazuma. Potvrđivanje sporazuma predstavljaće dugoročni pravni osnov za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju u delu vazdušnog prostora BiH uz granicu sa Republikom Srbijom.Srbija Srbijom.Srbija ovim sporazumima pokazuje koliko joj je stalo do unapređenja regionalne saradnje i koliko znači da se ceo region povezuje na svaki mogući način, naravno u interesu građana. Najbolji pokazatelj je inicijativa i pokretanje projekta aerodrom „Trebinje“, gde je nosilac posla Republika Srbija zajedno sa Republikom Srpskom. Ove godine će početi izgradnja ovog aerodroma i nadam se da će u toku sledeće godine on biti u funkciji i početi sa prevozom putnika i robe.Podsetiću samo da je Republika Srbija u budžetu za ovu godinu izdvojila pet milijardi dinara za projekat aerodrom „Trebinje“, a ukupna količina novca koja je opredeljena za ovaj veliki projekat je 55 miliona evra, što je Republika Srbija u više faza namenila za ovaj projekat.Ne treba ni govoriti koliko će značiti ovaj vazdušni most između našeg naroda s obe strane Drine, koliko će to značiti za stanovnike istočne Hercegovine i Republike Srpske, cele BiH, a i celog regiona. Trebinje će imati šansu da postane jedna od najposećenijih turističkih destinacija u ovom delu Balkana i realizacijom ovih projekata očekuje se privredni rast i razvoj, kao i dolazak novih domaćih i stranih investitora, a naravno i nova radna mesta. To će, pored banjalučkog aerodroma, biti drugi aerodrom u Republici Srpskoj i očekuje se da bude moderniji, savremeniji i da ponudi veće standarde, a samim time i dovoljan broj putnika u bliskoj budućnosti.Sve

Samo jaka i stabilna država Srbija je garant stabilnosti i bezbednosti naših sugrađana u celom regionu.Poslanička grupa JS će glasati za ovaj sporazum, kao i za sve predložene sporazume u ovoj tački dnevnog reda. Zahvaljujem.

Kolega Đorđe Milićević, predsednik poslaničke grupe SPS i naš ovlašćeni predstavnik po ovom pretresu govorio je o sporazumima koje je Vlada Republike Srbije zaključila sa Ruskom Federacijom, Luksemburgom, BiH i Crnom Gorom, kao i koleginica Snežana Paunović, stoga neću osvrtati na ove.Govoriću o Predlogu zakona o potvrđivanju izmene Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, zatim o Predlogu zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije i, na kraju, o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina.Savet za carinsku saradnju, što je zapravo zvanični naziv Svetske carinske organizacije, osnovan je 1952. godine od strane 17 evropskih zemalja. Danas je to međunarodna organizacija koja u svom članstvu ima 179 država članica, od kojih je 80% zemalja u razvoju ili tranziciji. Ovih 179 država između sebe obavljaju 96% svetske trgovine.Pod okriljem ove organizacije doneto je 12 međunarodnih konvencija i veliki broj preporuka čiji je cilj usaglašavanje carinskih procedura na međunarodnom nivou i samim tim i ubrzanje prometa roba između različitih država. Jugoslavija je postala članica Saveta za carinsku saradnju već 1960. godine, a 2006. godine Srbija je preuzela članstvo u ovoj organizaciji kao država sukcesor, tj. sledbenik državne zajednice SCG.Srbija je SCG.Srbija je aktivan član ove organizacije i potpisnica je brojnih međunarodnih konvencija koje se odnose na saradnju carinskih organa. Saradnja sa ovom organizacijom je od izuzetnog značaja zbog činjenice da se direktno učestvuje u stvaranju efikasnog carinskog okruženja. Zajednički cilj je usaglašavanje carinskih procedura, njihovo pojednostavljenje, istovremeno pojačana kontrola prometa robe preko granica i samim tim onemogućavanje prekograničnog prometa robe bez carinjenja.Cilj predloženih izmena ove međunarodne konvencije jeste da se uspostavi efikasnija procedura kojom će biti olakšan postupak razmatranja nekog važnog carinskog pitanja i da se radi efikasnijeg donošenja odluka ograniči mogućnost stranama ugovornicima na prigovor najviše dva puta.Dosadašnje iskustvo u ovom segmentu pokazalo je da u slučaju spornih stvari procedura podnošenja prigovora, mogućnost podnošenja više prigovora po istoj stvari, zatim odgovaranje druge strane na prigovore često je trajalo dugo, što je usporavalo i otežavalo proces donošenja konačnih odluka.Dakle, odluka.Dakle, rešenje predloženo izmenom Konvencije je u funkciji efikasnijeg rada svih članica Svetske carinske organizacije i svake njene članice ponaosob.Carina Srbije kao članica Svetske carinske organizacije koristi dragocena iskustva i implementira međunarodne standarde u svoj rad, što je unapredilo i naš unutrašnji rad.Treba pomenuti da je Srbija potpisnica i jednog posebnog regionalnog sporazuma SELEK, koji se odnosi na saradnju carinskih i policijskih organa u cilju sprečavanja prekograničnog kriminala.Sledeći

Danas predstavlja stožer komunikacije među ljudima, a takođe je jedan od glavnih nosilaca tehnološkog, privrednog, ekonomskog i kulturnog razvoja države i društva.Istorija pošte u Srbiji imala je dug put i pošta se prenosila na razne načine.

Kneževina Srbija, iako u to vreme još uvek nije bila suverena država, bila je jedna od 22 države potpisnice osnivačkog akta i već tada je imala višedecenijsko iskustvo u radu pošte. Danas Svetski poštanski savez ima 192 članice, od kojih je 29 industrijalizovanih i 163 države u razvoju. Cilj Svetskog poštanskog saveza od osnivanja do danas je unapređenje saradnje na multilateralnoj osnovi, uspešno funkcionisanje poštanskog saobraćaja i pružanje doprinosa u postizanju viših ciljeva međunarodne saradnje u privrednoj, socijalnoj i kulturnoj oblasti.Potvrđivanjem Drugog dodatnog protokola obezbeđuje se pravo na univerzalnu poštansku uslugu svim fizičkim i pravnim licima po pristupačnim cenama, pod jednakim uslovima na jedinstvenoj poštanskoj teritoriji. Ovim će se unaprediti sigurnost i bezbednost pošiljki korisnika i zaposlenih i obezbediće se poštovanje svih međunarodnih normi zaštite životne sredine.Na kraju, ukratko o Sporazumu o zaštiti bilja i biljnog karantina sa Iranom. Diplomatski odnosi naše zemlje i Irana datiraju od 1945. godine. Srbija izražava veliku zahvalnost Iranu na principijelnom stavu i podršci očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uprkos brojnim pritiscima da priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. države Kosovo.Srbija Kosovo.Srbija i Iran imaju dobru saradnju u oblasti ekonomije, kulture i obrazovanja i teži se tome da se radi na produbljivanju odnosa ove dve zemlje i jačanju saradnje. Spoljnotrgovinska robna razmena ogleda se u izvozu kartona, kukuruza, duvana iz Srbije, uvozu nafte, ulja, aluminijuma i drugih potreba. Iako postoje izvesni koraci u saradnji u oblasti visokog obrazovanja, ima prostora za unapređenje saradnje dve zemlje u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, jer su ove oblasti od velikog značaja, ako ne i ključne za napredak svake zemlje.Predmet zemlje.Predmet Sporazuma sa Iranom o kome danas govorimo i koji Narodna skupština treba da ratifikuje jeste zaštita bilja i biljnog karantina. Zaštita bilja, kao deo poljoprivredne proizvodnje, važan je segment u povećanju prinosa i kvaliteta bilja i njegovih proizvoda. Ističe se značaj zdravstvenog stanja biljaka, a posebno su važni seme i sadni materijal koji služe za dalju reprodukciju i samim tim je mogućnost prenošenja štetnih organizama veća i sa opasnijim posledicama po biljnu proizvodnju.Jedna od važnijih mera u sprečavanju širenja štetnih organizama je biljni karantin koji postoji u svim zemljama sveta, koji podrazumeva izolovanje biljaka i sadnog materijala u određenom vremenskom periodu prilikom uvoza, odnosno izvoza. Biljni karantini se primenjuju i unutar samih država, jer se tako obezbeđuje zdravlje biljaka i biljni proizvodi. Razlog postojanja biljnog karantina je pre svega odbrana poljoprivredne proizvodnje zemlje, jer unošenje samo jednog zaraženog biljnog organizma štetnim organizmima može da prouzrokuje negativne posledice po ukupnu poljoprivrednu proizvodnju. Poznavanje regulative u vezi sa biljnim karantinom je od značaja jer propisuje pravila ponašanja pri uvozu pošiljaka iz drugih zemalja.Srbija ima veliki broj bilateralnih sporazuma iz ove oblasti jer se time štiti naš sadni materijal i biljna proizvodnja. Važno je napomenuti da smo mi značajan proizvođač i izvoznik sadnog materijala u oblasti voćarstva, tako da je važno da se i unutar naše zemlje primenjuje karantin, kako bismo izvozili zdrav i bezbedan sadni materijal.Poslanička materijal.Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije će u danu za glasanje podržati sve predložene predloge zakona. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, cenjena ministarko, kolege narodni poslanici, ratifikacijom međunarodnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma potvrdićemo da smo u potpunosti posvećeni jačanju sveukupnih odnosa i strateškog partnerstva sa Ruskom Federacijom, kao i da jedan od posebnih ciljeva tog partnerstva jeste i samo jačanje saradnje u oblasti bezbednosti građana obe države.Ono što je izuzetno bitno jeste da će ovaj sporazum omogućiti bržu razmenu informacija, ali i razmenu iskustava i praksi u borbi protiv terorizma. Ono što smo kako ja, tako i brojne kolege poslanici u današnjoj, ali i u nekim ranijim diskusijama isticali jeste činjenica da već duži niz godina Ministarstvo unutrašnjih poslova uspešno prati sve bezbednosne izazove i pretnje kojima je izložena naša zemlja i uspeva da adekvatno odgovori na svaki vid ugrožavanja kako bezbednosti države, tako i sigurnosti naših građana i njihove imovine.Posebno imovine.Posebno bih želeo da istaknem da je, slobodno mogu reći, maksimalno odgovorna politika koju su svi nadležni pojedinci i državni organi, počevši od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, premijerke, celokupnog sastava poslednje dve ili čak mislim i tri republičke vlade, sprovodili po pitanju rešavanja migrantskog pitanja dovelo do toga da kroz Srbiju prođe više od milion migranata od kojih su jedan deo bili pripadnici razbijenih terorističkih organizacija, a da se nijednog trenutka ne dovede u pitanje bezbednost naših građana, ujedno poštujući osnovna ljudska prava migranata.Kada govorimo o samom sporazumu, mislim da nije naodmet da još jednom zbog samih građana ponovimo da se suština mera predviđenih ovim sporazumom ogleda u razmeni obaveštajnih i bezbednosnih informacija koje mogu omogućiti sprečavanje terorističkih napada, kao i pružanje konkretne pomoći u borbi protiv jednog od najvećih bezbednosnih izazova savremenog sveta.Više sveta.Više sam nego uveren da će ova saradnja biti plodonosna jer obe države imaju uređen sistem bezbednosti, uređene baze podataka, kao i nažalost bogato iskustvo u borbi protiv terorizma. Ruska strana prevashodno na prostoru Kavkaza u novije vreme i Sirija, a naša kako na prostoru Kosova i Metohije, tako i na prostoru bivše državne zajednice.Ovom prilikom bih sve nas podsetio na prisustvo više terorističkih organizacija na području Bosne i Hercegovine tokom ratnih sukoba na tom istom prostoru, kao i na postojanje jedinice pod nazivom El Mudžahedin koja je sve vreme ratnih dejstava bila u sastavu tzv. Armije Bosne i Hercegovine. Ove terorističke jedinice su bile sastavljene uglavnom od dobrovoljaca iz islamskih zemalja koje su sebe nazivale mudžahedinima. Pa i sam američki diplomata Ričard Holbruk je javno priznao da se tadašnja administracija SAD nije protivila dolasku islamskih terorista u Bosnu i Hercegovinu i da je to bio pakt sa đavolom zarad ostvarivanja globalnih političkih interesa.Svi

primorali Sovjetski Savez da povuče svoje trupe iz Avganistana. Rat u Bosni i Hercegovini obnovio je savezništvo Bin Ladena i njegovih pokrovitelja, a situacija je bila i slična, mada u manjem obimu, i ovde u Srbiji, odnosno u našoj južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji, gde su se mudžahedini borili na strani tzv. OVK, paravojne terorističke organizacije koju su do marta 1998. godine 1998. godine i same SAD, kao njene saveznice, smatrale terorističkom organizacijom, da bi zarad golih političkih interesa godinu dana kasnije postali vazdušna podrška tim istim teroristima u pokušaju formiranja prve narko-države na teritoriji Evrope. Upravo tako, na krilima NATO alijanse, stigli smo do činjenice da je Kosovo i Metohija, osim što je postalo evropska Kolumbija, postalo i najveći teroristički regrutni centar u Evropi.Ovom prilikom ne mogu a da ne pohvalim ono što su svi ministri odbrane i unutrašnjih poslova, počevši od 2012. godine i ministarskog mandata aktuelnog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića pa sve do danas, učinili na razvoju i unapređenju, naoružavanju i opremanju pre svega Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i celokupnog bezbednosnog sektora.Takođe bih pohvalio sve što je učinjeno na poboljšanju standarda pripadnika snaga bezbednosti kako kroz uvećanje zarada, tako i kroz rešavanje stambenih pitanja, pošto su ti ljudi pripadnici snaga bezbednosti prethodnih godina i decenija podnosili najveći teret i svojom svakodnevnom borbom i zalaganjem najviše doprineli da Srbija postane mnogo bezbednije i sigurnije mesto za život. Upravo od njih očekujemo da i u budućnosti budu garant naše bezbednosti i spokojnog života u zemlji.Na kraju želeo bih da dodam da sam ikreno ubeđen da nam jedan ovakav sporazum zaista neophodan, ali nam je više od svega neophodna saradnja sa državom i narodom koji su ne samo vekovima naš iskreni prijatelj i saveznik, već i poslednjih nekoliko decenija beskompromisni borci protiv globalnog terorizma.Neophodna nam je saradnja sa državom koja za razliku od nekih već pomenutih nikada nije zarad sopstvenih političkih interesa menjala stranu u toj borbi, državom koja je platila izuzetno visoku cenu te borbe. Tako mislim da treba da spomenemo više desetina mrtvih prilikom dva teroristička napada na moskovski metro 2004. godine, blizu stotinu mrtvih tokom tri teroristička napada 2013. godine u Volvogradu ili sličan broj mrtvih dve godine ranije prilikom dva teroristička napada na aerodromu Domodedovo, kao i 300 nedužne dece i odraslih ubijenih prilikom talačke krize 2004. godine u Beslanu.Sve to jeste visoka cena beskompromisne borbe protiv terorizma koju treba da pamti i poštuje ceo civilizovan svet, kao što bi taj isti svet trebao da upamti da teroristi Alkaide prvu glavu nisu odsekli niti u Iraku, niti u Libiji ili Siriji već u Podrinju u Republici Srpskoj kada su na Petrovdan 1992. godine te ubice, teroristi odsekli, slaveći svoj zločin kao trofej, nosili odsečenu glavu Srbina Dragana Popovića istog onog dana kada su nedaleko odatle njihovi saborci i saučesnici u strašnom zločinu nožem vadili oči sudiji Slobodan Iliću, ili bi trebalo da upamti kako su NATO pešadinci u uniformama terorističke oslobodilačke tzv. oslobodilačke vojske Kosova počinili stravične zločine u blizini sela Klečka u Starom Grackom, u selu Livadice, u Goraždevcu, kao i u brojnim drugim mestima širom Kosova i Metohije.Kako bismo činili sve na sprečavanju svake mogućnosti da život i bezbednost bilo kog građanina Republike Srbije ikada više bude ugrožen smatram da je jedan ovakav sporazum više nego potreban i zato ću ga kao i moje kolege iz poslaničke grupe podržati u danu za glasanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeća prijavljena je Justina Pupin Košćal. **Justina

i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma. Iako je moja koleginica Snežana Paunović iz SPS već o tome danas govorila dozvolite mi da i ja još nešto kažem o ovom sporazumu.Terorizam sporazumu.Terorizam je jedan od najvećih bezbedonosnih izazova 20. i 21. veka i predstavlja veoma složen društveni fenomen koga nije lako definisati, ali isto tako nije lako ni boriti se protiv njega.

jer je teror nasilje sa pozicije vlasti, a terorizam predstavlja nasilje protiv nečije vlasti.Svakako da strah predstavlja jedno od odrednica terorizma jer svaka teroristička akcija ima za cilj da izazove strah kod određene grupe ljudi. Ukoliko pokušavamo da upotrebom termina nasilje, izazivanje straha definišemo terorizma, to nije dovoljno jer terorizam svakako predstavlja mnogo veći problem. Terorizam je uvek politički obojen i predstavlja nasilje usmereno protiv nečije vlasti. On šalje opasnu poruku da svako može biti žrtva, tako da na žalost danas ni jedna zemlja nije pošteđena od opasnosti koju terorizam sa sobom nosi. Iz tih razloga sve države svete i posebno i organizovano sprovode mere borbe protiv terorizma.Republika

Srbija je potpisnik brojnih bilateralnih sporazuma u ovoj oblasti kojima se unapređuje saradnja sa drugim državama, što predstavlja značajnu kariku u organizovanom suprotstavljanju terorizmu.Kada je u pitanju naše zakonodavstvo istakla bih značaj donošenja Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, jer je za finansiranje terorizma potrebno mnogo novca koji terorističke organizacije pribavljaju ilegalnim putem, pre svega trgovinom narkoticima, trgovinom oružjem i drugim nelegalnim kanalima.Srbija ima Nacionalnu strategiju za sprečavanje i borbu protiv terorizma, a Vlada je usvojila pre nekoliko meseci i novu Strategiju za borbu protiv pranja novca i suzbijanja terorizma za period od 2020. godine do 2024. godine. Ovim dokumentima utvrđeno je da su prevencija i borba protiv terorizma jedan od spoljno političkih prioriteta Republike Srbije, tako da iz ove strateške orjentacije proističu i svi oblici međunarodne i bilateralne saradnje u borbi protiv terorizma.Jedan od veoma važnih bilateralnih sporazuma jeste upravo Sporazum sa Ruskom Federacijom o saradnji u borbi protiv terorizma, o kojem danas govorimo i koji je Narodna skupština treba da ratifikuje.

tako da bilateralna saradnja naše dve zemlje na ovom planu predstavlja značajan korak u toj zajedničkoj borbi. Ovim sporazumom precizirani su svi oblici naše saradnje, definisana je nadležnost organa i utvrđene su mere sprečavanja i borbe protiv svih pojavnih oblika terorizma koji se vešto prilagođava tehnološkom napretku društva. Primer za to je sajber terorizam.Na

Zahvaljujem, predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja ću se osvrnuti na Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina.Zaključivanjem sporazuma koji reguliše saradnju u ovoj oblasti je izuzetno značajno kako za uvoznike tako i za izvoznike koji se bave ovim poslom, tako i za oblast zdravstvene zaštite i prevencije koja je jako važna prilikom uvoza robe biljnog porekla, koji vrlo često nosi rizik po zdravlje biljnog i životinjskog sveta.Sporazumom se jasno definišu svi koraci koji se preduzimaju u procesu uvoza i izvoza čime se olakšava procedura samog uvoza i izvoza sa jedne strane, a rizik unosa opasnih i štetnih živih organizama organizama se svodi na minimum, to jest definiše se proces pregleda, kontrole i neposrednog ispitivanja kao i koraci koji se preduzimaju u slučaju pojave opasnih živih organizama.U

Nešto što nije definisano ovim sporazumom, a što hoću da naglasim, to je izvoz drvnog materijala ili elemenata od drvnog materijala koji su takođe biljnog porekla i koji bi mogli da se tretiraju tretiraju kao takvi. Najčešće to mogu biti drvene palete, elementi za drvene palete i rezana sirova građa.Iz iskustva mogu reći, kada se radi o izvozu ovakve robe, vrlo često dolazi do nejasnoća u tumačenju, naročito ako se ovakav materijal podvrgava toplotnom tretiranju u skladu sa međunarodnim ICCP standardom, kada se drvo tretira na 56 stepeni celzijusovih najčešće 30 minuta.Vrlo često, prilikom izvoza ovakvog materijala i pored toga što takav drveni materijal prati zvanična potvrda privrednog subjekta koji je izvršio toplotno tretiranje, u pojedinim zemljama prilikom uvoza, pored pomenute potvrde, vrlo često se traži i fito sertifikat što je u ovom slučaju suvišno, ali vrlo često to ostaje na tumačenju carinskih i ostalih službi, pa je u jednom slučaju potreban, a u drugom slučaju ne treba.Zato naglašavam da bi se ovakvim sporazumima moglo i trebalo definisati sve što je neophodno od prateće dokumentacije kako bi se izbegle neprijatnosti i problemi prilikom izvoza koje su posledica tumačenja pojedinaca.Dalje, u svom izlaganju iskoristila bih priliku da iznesem neke probleme iz područja odakle ja dolazim. Očekivala sam da će ministar biti prisutan, ali svejedno ja ću iskoristiti priliku da problem ukratko iznesem.Dakle, radi se o preduzeću "Napredak", koje je bilo u društvenom vlasništvu i koga je nedavno kupio jedan investitor. Kao što rekoh, "Napredak" je u prošlosti se bavio uzgojem životinja, pretežno ovaca i koza i prodajom mesnih i mlečnih proizvoda. Bio je oslonac razvoja opštine Bosilegrad. Preduzeće "Napredak" nije preživelo proces tranzicije.

su od strane Republike Srbije u prošlosti date nepokretnosti na trajno korišćenje, kao što su pašnjaci, livade, šume, voćnjaci i šumsko zemljište na kojima je preduzeće u prošlosti baziralo svoju proizvodnju, a imovina je unapređena održavanjem, sadnjom voćnjaka i kultivisanjem.Nakon kupovine tog društvenog preduzeća došlo je do oduzimanja tako datog prava trajnog korišćenja na nepokretnostima, na kojima je to preduzeće zasnovalo proizvodnju, pri čemu je do izuzimanja parcela došlo nakon kupovine, koje su po kulturi pretežno poljoprivredno zemljište, a koje je od vitalnog značaja za proces proizvodnje u budućnosti, te je na ovaj način došlo do obesmišljavanja daljeg poslovanja tog privrednog subjekta na teritoriji opštine Bosilegrad.Zbog toga se ja kao narodni poslanik, u ime mojih sugrađana i u svoje lično ime obraćam Ministarstvu poljoprivrede sa molbom da ukoliko postoje zakonske mogućnost, da se predmetne nepokretnosti koje je društveno preduzeće posedovalo i koristilo pre prodaje, da se ti isti vrate ovom preduzeću na korišćenje i to zaključenjem novog ugovora gde će predmet biti upravo sve nepokretnosti koje je društveno preduzeće posedovalo pre prodaje, kao i eventualno druge nepokretnosti koje su u vlasništvu Republike Srbije, a od posebnog su značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje.Zatim, obavestiti Republički geodetski zavod da obustavi proces, tj. postupak promene upisa prava korišćenja sa bivšeg korisnika društveno preduzeće "Napredak" na Ministarstvo poljoprivrede kao novog vlasnika. Dalje, potrebno je investitoru dati garanciju da mu se neće jednostranim odlukama oduzimati posedi na kojima bazira stočarsku proizvodnju, osim u naravno zakonom propisanim slučajevima.Stoga, molim Ministarstvo da uvaži ovu moju molbu i da svi zajedno pomognemo da se ova investicija realizuje u sredini za koju gotovo da i ne postoje zainteresovanost investitora da ulože ovde svoj novac.Prema rečima investitora, Ministarstvo poljoprivrede preko lokalne samouprave, kroz aukcijski postupak daje u zakup sve parcele koje su bile ili su još uvek u katastru upisane na "Napredak" u korišćenju, čak i parcele na kojima su objekti farme i letnjikovci, a koji su kupljeni i vode se na

Dakle, ne može se gajiti stoka bez njiva, livada i pašnjaka. Zato, hajde da učinimo sve da zadržimo bar ovog investitora koji je već odlučio da uloži svoj kapital u naš kraj, jer je to od velikog značaja za ceo region iz jako puno razloga.Na kraju, da naglasim, da ću u danu za glasanje podržati sve sporazume i zakone koje danas imamo na dnevnom redu. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Vuk Mirčetić. **Vuk Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, javio sam se po tački dnevnog reda koja se odnosi na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma.Jutros je ministar Vulin pričao o terorizmu i rekao kako je to jedan globalni fenomen koji može da se pojavi i da se desi apsolutno bilo kad i bilo gde. Ovo je naš način da budemo deo te svetske borbe protiv terorizma i da učestvujemo aktivno u tome, jedan od prioriteta Republike Srbije je svakako obezbeđivanje trajne globalne i regionalne stabilnosti.Kada je ovaj sporazum u pitanju, što se tiče potpisivanja samog Sporazuma, Sporazum su potpisali doskorašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodin Nebojša Stefanović i ministar spoljnih poslova Ruske Federacije, Sergej Lavrov, prilikom posete gospodina Lavrova Ruskoj Federaciji koja je bila 18. juna 2020. godine.Ono što je interesantno, jeste da je baš danas ministar Selaković u jednom intervjuu izjavio da je Rusija naš tradicionalni prijatelj i partner i da to naše prijateljstvo i partnerstvo prevazilazi neke puke političke veze i da postoji interes, ali obostrani interes, da se te neke međusobne veze dodatno unaprede i dodatno dodatno osposobe nekim novim sporazumima kao što je ovaj, ali isto tako je naglasio da su naše veze međusobne veze na jako visokom nivou.Ruska nivou.Ruska Federacija ima ogromno znanje i iskustvo kada je u pitanju borba protiv terorizma, tako da ćemo mi moći, s jedne strane i da naučimo, a s druge strane ćemo moći i da prenesemo određena znanja koja mi posedujemo.Kolega narodni poslanik Aleksandar Marković, kao izvestilac nadležnog odbora izjavio je i naglasio je da će ovaj sporazum omogućiti bržu razmenu informacija u oblasti borbe protiv terorizma, kao i razmenu iskustava i praksi u ovoj oblasti, a to znači, implicira ono što je veoma važno za bezbednost građana naše dve zemlje.Kada je reč o intenziviranju saradnje između Republike Srbije i Ruske Federacije kroz razmenu operativnih informacija i tih profesionalnih iskustava moramo nagliti da to jednostavno doprinosu suzbijanju bezbednosnih pretnji koje terorizam donosi sa sobom.Smatram da će donošenje ovog zakona, dakle zakona o potvrđivanju pomenutog Sporazuma dodatno unaprediti da Srbija ostane bezbedno i sigurno mesto za sve nas,

ja ću podržati u danu za glasanje ovaj Predlog zakona, a ujedno pozivam i kolege narodne poslanike i narodne poslanice da podrže ovaj Predlog zakona. Hvala. Živela Srbija.

jedne grupe koja sebe smatra opozicionim političkim strankama. Mislim da se radi o nekoj čudnoj družini koja je sklona nasilju i s tim u vezi govorim o političkom terorizmu.Ova zemlja je prošla dva perioda. Jedan period je bio devedesetih godina kada su nas spolja ugrožavali. Period posle toga je bio period od 2000. godine kada su nas iznutra potkradali, ne samo potkradali već krali, krali da meru u tome nisu imali. Dakle, dok su se bavili javnim poslovima starali se o svojim biznisima i pri tome su dok su punili svoje džepove otpustili 400.000 ljudi.Danas ti isti ljudi koji su ovu državu osiromašili, gotovo upropastili čak govore o vojnoj neutralnosti. Mi smo u njihovi vreme bili vojni neutralisti.Dakle, ovoj državi treba još jedan period mira da bi kroz ekonomiju stekla svoju političku moć, svoj međunarodni ugled treba i da još više ojača svoju vojsku, da ono što zaradimo, što plug zaradi mač može da odradi. Nama taj period mira treba, ali ja upozoravam da oni koji su nas devedesete godine spolja ugrožavali možda ponovo imaju tu vrstu namere da kroz politički terorizam pokušaju da uruše ovu zemlju.Oni koji spolja imaju tu nameru očigledno imaju podršku ovih iznutra koji su nas potkradali i ja verujem da će se pre beogradskih izbora čvrsto udružiti i ovi spolja koji su nas ugrožavali i ovi iznutra koji su krali i potkradali i da ima velikih indicija da će se to u narednom periodu desiti.S tim u vezi treba preduzeti neke aktivnosti, a Tanja Fajon, vi to svakako znate, se ponaša kao neka vrsta i i u nekim trenucima meni izgleda kao vođa te političke družina koja je sklona raznim nasilnim aktima i koja preti stalno nasiljem, dakle uličnim nasiljem, neredima, želeći, pre svega, da osvoji deo vlasti koji im ne pripada, koji nemaju uporište kod izbora od glasača u Republici Srbiji.Mislim da je to ta vrsta političkog terorizma koja nam preti da eskalira u nekom narednom periodu i mislim da sve kolege ovde koje su prisutne treba da obrate pažnju na to, a ja ću moju diskusiju skratiti, s obzirom da sam već više puta govorio i da želim da druge kolege iskoriste priliku i nešto više kažu, jer ja vidim da će Rusija i Srbija biti gotovo u istoj poziciji i da oni koji ne žele Rusiji i Srbiji dobro kad hoće nešto da naude Rusiji obavezno prvo to urade na primeru u Srbiji. Hvala.

koleginice poslanice, poštovane kolege poslanici, poštovani građani, ovaj izvanredni Sporazum sa Rusijom je, naravno, preko potreban zbog njegove suštine i zbog same teme.Dakle, kao i Rusija i Srbija je izložena osim spoljnom terorizmu izložena je i unutrašnjem terorizmu. Mislim da je to sasvim jasno. Znači, na primer, spoljni teroristi u Srbiju dolaze iz Federacije BiH, a najbolji primer kakav je teror prisutan u Federaciji BiH imali boljeg primera od pokušaja ubistva Aleksandra Vučića koji je tad bio predsednik Vlade Republike Srbije u Srebrenici. Taj slučaj terorizma, terora uopšte nije razrešen, dakle. Ali, spoljni teroristi naravno da dolaze i iz lažne države Kosovo i iz Hrvatske i iz Albanije, itd. Naravno da ovi spoljni teroristi imaju često podršku ektremnih islamskih krugova i naravno pojedinih obaveštajnih stranih službi.Saradnja će naravno biti obostrano korisna, jer mi imamo da razmenimo različite informacije o ovim iskustvima sa unutrašnjim političkih terorizmom.Posebno bih se osvrnuo, i drago mi je što je više kolega i naš uvodničar, dragi gospodin Marijan Rističević su se osvrnuli na unutrašnji terorizam, a ja bih to nazvao anarho terorizam u Srbiji.Imamo

Mlađan Đorđević, Obradović, postaje sve izraženiji i on se konačno transformisao u anarho terorizam u julu 2020. godine i svi smo i predmet tog anarho terorističkog napada je bila država Srbija i to, pre svega, ova skupština kao njen najviši zakonodavni organ. Konačan prelaz u vode anarho terorizma se dogodio u julu prošle godine. To je školski primer unutrašnjeg terorizma.Podsetiću terorizma.Podsetiću vas na ono što se slabo isticalo. Nadležni bezbednosni organi su tada ukazali na evidentnu umešanost stranih službi u ta događanja. Možda ta događanja. Možda ste zaboravili da je strani faktor bio umešan. Svedoči činjenica da je niz stranih lica, znači veliki broj, preko 20 stranih državljana je uhapšen u vezi napada na Skupštinu Republike Srbije i nasilnih događaja oko nje i to lica iz Izraela, Britanije, Tunisa, Crne Gore i najviše ih je bilo iz BiH. Kod njih je pronađena i odgovarajuća oprema i oružje koje uopšte ne potiče iz Srbije.Boško Obradović je tada sasvim jasno, pošto ne znam kakve je halucunacije imao da će da padne vlast u Srbiji, je pozvao na državni udar. Citiram Boška Obradovića. Kaže – čitava Srbija treba odmah da krene za Beograd, sad i nikad on mora padne. Kraj.Srđan Nogo je učinio slično istih tih dana. Kaže, večeras, ne sutra, da rešimo, policija i vojska odmah da pređu na stranu naroda.Naravno, Nogo, Obradović, Đilas i njihovi mediji, nasilni učesnici protesta su tom prilikom kršili krivični zakon i to obilato i to o glavu krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, poglavlja napad na ustavno uređenje, pozivanje na nasilnu promenu promenu ustavnog uređenja, udruživanje radi protivustavne delatnosti.Pretnje promene ustavnog poretka na ulici u krvi i sudorevolucije su prisutne i postale su svakodnevnica u Srbiji unazad tri godine i niz lica sada uglednih ili možda neuglednih politike i van politike su pozivali na nasilnu promenu vlasti u Srbiji i to u krvi i sudorevolucija. To je činio Obradović, naravno Nogo, Jovo Bakić, Goran Marković, Dragan Velikić, Snežana Čongradin, Sergej Trifunović, Mlađan Đorđević itd.Podsetiću šta je drugo bio nego terorizam, nasilni upad u RTS sa ciljem da se RTS zauzme i da se započne nasilni prevrat. To isto su pokušali i ispred predsedništva. Naravno, nisu uspeli. Potom su pokušali da upadnu u Skupštinu grada sa istim ciljem, a koliko su jaki pokazala je činjenica da su ih u tom nasilnom napadu i terorizmu sprečile cenjene gospođe, žene iz SNS. One su odbranile Skupštinu grada.Isti scenario tada, u aprilu 2019. godine, su pripremali i za ovu Skupštinu, ali to nisu uspeli da ostvare, već su to ostvarili u julu 2020. godine. Sve to je čist terorizam.Dakle, podsetiću na one mnogobrojne pretnje smrću, vešanjem Ani Brnabić, Aleksandru Vučiću, Vladimiru Đukanoviću, Srbi Filipoviću i mnogim drugim i podsetiću na one pretnje mnogobrojnim ženama koje su deo vlasti, pretnje silovanjem koje su stizale Ani Brnabić, Ireni Vujović i mnogim drugima. Funkcioner Dveri je pozvao na silovanje, citiram, svih ćerki i supruga uticajnih SNS lica. To je veliki prijatelj Boška Obradović.Obradović i Dveri, setimo se i toga, su počinili niz nasilnih akata. Napali su i povredili dve novinarke Pinka, napali su Maju Gojković, Aleksandra Martinovića i povredili ih, Maju Pejičić.Srđan Nogo je pozivao, nosio vešala, pozivao na vešanje Ane Brnabić i Vučića. Setimo se i paljenja knjiga i proganjanja Gorana Vesića od ove iste grupacije Đilasa i Bastaća. Setimo se i fizičkog napada, jer to je sve sled, to je sve terorizam, napada na funkcionera SNS-a i tada člana gradskog veća Beograda 2019. godine, Gavrila Kovačevića, kada su mu nanete teške telesne povrede.Jedan podsticanja na teror su i pretnje, posebno Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Izneću samo jedan od mnogobrojnih hiljada primera, zato što je ovaj čovek bio poslanik u ovom domu, bio je potpredsednik Dveri. Znači, Srđan Nogo je 25.11.2020. otvoreno prizvao krv na ulicama Srbije i to krv članova porodice poimence predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je tačno rekao

ISIS-a.Poseban primer je i zato što to uznemirava veliki deo javnosti i prenose mediji, to je medijski terorizam. Navešću samo primer podsticanja na teror i targetiranje ljudi su skandali sa naslovnih stranica NIN-a, i Danasa, gde su snajper novinari gloduri Ćulibrk i Petrović objavili niz fotografija i karikatura na kojima pozivaju odstreljivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.Dakle, da je ovo sve što sam naveo tačno, Sve to je prisutno u Srbiji, vidimo. Evo, kako NATO definiše terorizam - nezakonita upotreba ili pretnja silom ili nasiljem protiv lica i objekata u pokušaju prinude ili zastrašivanja Vlade ili društva zarad ostvarivanja političkih, verskih i ideoloških ciljeva, jer šta su radili teroristi pred Skupštinom Srbije u julu, nego da su pokušali da ostvare svoje političke, ideološke ciljeve, terorističkim putem, naravno.Jedan od najuglednijih stručnjaka uopšte u ovoj oblasti, dr. Radoslav Gaćinović, po po njemu je definicija, to stoji u njegovom udžbeniku, šta je terorizam - to je organizovana primena nasilja ili pretnja nasiljem od strane politički motivisanih izvršilaca koji su odlučni da kroz strah, zebnju, defetizam i paniku nameću svoju volju organima vlasti i građanima. Mi to 100% imamo prisutno u Srbiji od 2018. godine.Sada ću da pređem na jednu paralelu sa SAD. Dakle, 6. januara, svi to znamo, 2021. godine, desio se nasilni upad u zgradu Kongresa, i kao što sam osuđivao fašistički napad na ovu Skupštinu, i teroristički, tako osuđujem i upad u zgradu na Nažalost, prilikom upada u Kongres bilo je pet mrtvih, to je jedan deo paralele, jedan policajac i četvoro demonstranata.Podsetiću da je tokom višemesečnih napada „žutih prsluka“ na policiju i organe javnog reda u Francuskoj tokom, pa mislim, više od godinu dana, 30 najmanje građana Francuske ostalo mislim bez jednog oka, zbog toga što su pogođeni gumenim mecima. rezultat napada na Skupštinu Srbije u julu je bio 140 teško povređenih policajaca tokom pet dana, a policija u Srbiji nije teško povredila ni jednog jedinog demonstranta u Beogradu, već su se oni levi i desni, ovi anarho-teroristi, međusobno sukobljavali i povređivali.Kao što znamo, iz ovog što sam rekao, Srbija nije podeljeno društvo. Srbija je stabilna, jedinstvena, a ekstremna manjina je tolerisana, pa čak možemo da kažemo i mažena i pažena. Srbija je primer demokratije i brige o građanima. Da bi takva i ostala, potreban nam je ovaj antiteroristički sporazum.Samo da podsetim šta je povodom upada u Kongres rekao novi predsednik SAD Džozef Bajden. Citiram ga, kaže – da se niste usudili da ih nazivate demonstrantima, to je vandalska rulja, pobunjenici, i ključna stvar, kaže Džozef Bajden, domaći teroristi, to je ključna stvar.Dakle, da li je to čula gospođa Tanja Fajon, i mnogi drugi iz EU, koji su u julu 2020. godine podržali teroriste u Beogradu i napad na Skupštinu i nazvali ih mirnim građanima, a u januaru 2021. godine, samo pola godine kasnije su osudili upad u Kongres kao teror.Hajde teror.Hajde da verujemo predsedniku SAD da je upad u najviše zakonodavno telo domaći terorizam. Slažemo se sa tim.Kao što vidimo, i s tim završavam, terorizam ne podrazumeva samo ubistva, atentate i bombe, već i ono što rade Đilas, Nogo, Mlađan Đorđević, Obradović i njihovi sledbenici.Završavam, Dostojevski je lepo rekao – tiranija je navika koja prelazi u potrebu. Živela Srbija. Hvala.

u mnogo čemu se potpuno slažem sa kolegom Bakarecom što je sada rekao i o bivšem režimu i o Draganu Đilasu i o tome koji su oblici terorizma koji su bili primenjivani i prema predsedniku Republike i prema članovima njegove porodice, ali i prema građanima Republike Srbije, jer taj njihov teror su svi trpeli, svi koji se politički ne slažu sa njim, čak i ako nisu bili istaknuti funkcioneri SNS. Bilo je dovoljno samo da niste za njih. Ako niste za njih, oni su smatrali da ste protiv njih.Na taj način su pokušavali valjda, kroz taj strah, da izazovu nerede, haos, paniku i na taj način ostvare svoje političke ciljeve. Sva sreća da građani Republike Srbije znaju ko razmišlja o interesu građana Republike Srbije i državi Republici Srbiji, pa nisu uspeli u tim namerama, jer su građani ipak svoje potpuno poverenje dali predsedniku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i SNS.Svi ovi sporazumi možda nekome izgledaju da su haotično nabacani, ali ako pogledamo i sa kim su sklapani i u koje namene, vidi se jedna zajednička crta, a to je da Republika Srbija kroz ove međunarodne sporazume potvrđuje svoj povećani ugled u međunarodnoj zajednici i da na tome radi unazad godinama. Potpuno sam siguran da ćemo u nekoj budućnosti imati još ovakvih sporazuma koje ćemo zaključivati zaključivati sa mnogim državama i međunarodnim organizacijama zahvaljujući ugledu Republike Srbije, a ugled je stečen aktivnostima i predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije.Možda će neko da kaže da je ta priča oko terorizma i saradnje sa terorizmom nekako previše korišćena radi sticanja političkih poena. Ja s tim ne mogu da se složim. Prvo, sama teritorija na kojoj se nalazi Republika Srbija, deo sveta, govori da ovde postoje uvek težnje nekih centara da se politička situacija u Srbiji destabilizuje i da kroz destabilizaciju političke situacije u čitavom regionu, jer ako je Srbija nestabilna, ne može region da bude stabilan, ostvare određene političke ciljeve.Ne možemo i ne smemo da dozvolimo sebi neke greške koje su mnogo moćnije i veće zemlje od Srbije činile u svojoj prošlosti. Ne postoje dobri i loši teroristi. Postoje teroristi. To što se oni bave nekom aktivnošću koja je u tom trenutku sa interesima neke od velikih zemalja, ne znači da u određenom trenutku neće da se okrenu protiv same te zemlje koja ih u tom trenutku podržava. Setite se kula bliznakinja u Njujorku. Ne postoje dobri i loši teroristi.Da li Srbija treba da razmenjuje informacije? Da. Na Na prvom mestu zbog svoje bezbednosti i svojih interesa, a na drugom mestu i da da doprinos međunarodnoj zajednici u borbi protiv terorizma, jer osim ovih unutrašnjih terorista koje je predvodio Dragan Đilas, Boško Obradović i klika, postoje daleko ozbiljniji i daleko bolje organizovaniji koji ne misle dobro Srbiji. Jer, znate šta, biću možda i neskroman, ali da nije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Kosovo bi danas imalo zaokruženu svoju nezavisnost. Da nije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića dejtonska BiH bi prestala da postoji. Kad prestane da postoji dejtonska BiH, već imate nasilje, i to u komšiluku, nasilje koje u svakom trenutku može da se prelije i ovde.I zato je potrebna saradnja sa svim službama da na prvo mesto ovde očuvamo mir, mir koji je toliko potreban svima koji žive ovde u regionu. Mir koji često ne znaju zarad političkih interesa, ostvarivanja političkih interesa, da cene pojedini političari i u zemlji i u regionu. Znate, ovima bi bilo svejedno kakva je situacija u zemlji i u regionu samo da se dočepaju vlasti, da se dočepaju državne kase i da se bogate kao što su se bogatili, jer ih ni tada nije bilo briga ni za Srbiju, ni za njene građane, ni za Kosovo i Metohiju, ni za Republiku Srpsku, ni za srpski narod koji živi

naša autonomna pokrajina proglasila je svoju nezavisnost. Za vreme njihove vlasti su postavljene granice na administrativnoj liniji između unutrašnje Srbije i naše južne pokrajine.Šta

jednom dobrom, da kažem, saradnjom sa određenim službama koje imaju moć, koje imaju resurse možemo zajedno sa njima da na prvom mestu ovde obezbedimo mir i stabilnost. Ruska Federacija svakako jeste jedna od takvih zemalja i niko ne može da kaže da oni imaju lošu obaveštajnu službu i niko ne može da kaže da do sada nismo razmenjivali informacije i ne može Darko Trifunović, jel se tako zove onaj samoprozvani profesor, šta je, da priča kako je nama ovde u julu mesecu za Ivandan nemire organizovala Ruska Federacija i da nas na taj način bruka.Organizovali su oni isti kojima nije u interesu da Kosovo i Metohija ostanu u Srbiji. Organizovali su oni isti koji hoće da Dejtonska Bosna i Hercegovina i opstanak srpskog naroda u Bosni i Hercegovini prestanu da postoje. Nema potrebe za nekim samoreklamerstvom ili iznošenjem paušalnih činjenica za sve ono što se dešavalo jula meseca prošle godine. Ono jeste bio pokušaj državnog udara, a videli smo kakvog je to odjeka imalo na međunarodnoj zajednici, maltene Srbija nema pravo da brani svoje građane.Dakle, možemo da se okrenemo isključivo zemljama koje hoće da sarađuju sa Srbijom, po svakom pitanju i po pitanju bezbednosti, i to da su pojedina rukovodstva zemalja u regionu zaslepljena nekim svojim političkim ambicijama ili da bude, što je još gore, političkim opstankom, jer ti su najopasniji, ti su spremni da bi politički opstali sve i svašta da urade da bi zadržali vlast. Čuo sam nedavno da su Srbi loš narod, da smo najgori narod.Utoliko bolje što mi danas potvrđujemo Sporazum Sporazum o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Crne Gore. Znate šta, može da se nekome to ne sviđa, ali mi delimo isti prostor i Srbi i Albanci i Makedonci i Hrvati i Bošnjaci, delimo isti prostor, živimo jedni pored drugih i ne možemo svoj život da zasnivamo na međusobnim napadima, optužbama i mržnji. Nema tu sreće ni za koga. Ni za jedan narod.Ovo narod.Ovo je zaista jedan sporazum koji upravo to, što sam sada, rekao pokazuje da je to jedna ispravna politika. Koliko god da smo različiti moramo da naučimo da živimo jedni pored drugih.Znate, meni je recimo, 2015. godine bilo smešno da jedna, po meni, ozbiljna zemlja, Hrvatska, zatvara saobraćaj između Srbije i Hrvatske. Valjda su smatrali da su neuspešni zato što Srbija ima rasta bruto proizvoda i da će u nekom trenutku da pretekne Hrvatsku, a ne razmišljaju o tome da ako Srbija ima razvijenu ekonomiju, da je ekonomija nešto što ne poznaje granice, da se to preliva, da će deo koristi imati i oni i njihova privreda i njihovi građani i da će zahvaljujući toj međusobnoj saradnji naši građani bolje da žive i da se samo nama političarima da pričamo ko je bolji od koga. To naše građane neće više da interesuje, da li je Srbija ispred Hrvatske ili je Hrvatska ispred Srbije, zato što bolje žive. To je samo jedan primer suludih politika kakve smo imali.Ovaj imali.Ovaj sporazum baš pokazuje da sa takvim politikama treba prestati i da se prestaje. Mi smo sličan sporazum imali i sa Republikom Hrvatskom oko jednog dela vazdušnog prostora. Ne možemo da ne sarađujemo jedni sa drugima. Ne možemo da ne razmenjujemo informacije, na prvom mestu, i u borbi protiv organizovanog kriminala i protiv terorizma. Sve se to na kraju, ako nekog podržavate, vrati vama kao loše.Setite se samo kako je to bilo kada je ISIS delovao po Siriji, kada su osuđivali Asada za prekomernu upotrebu sile, pretili vojnom intervencijom itd. Do kog trenutka? Dok ti isti teroristi nisu počeli na teritoriji tih zemalja da ostvaruju svoje političke ciljeve i da ubijaju građane tih zemalja. Znači, saradnja protiv terorizma svakako treba da bude prva stvar koju svaka zemlja sa kojom god može počne da ostvaruje, bez obzira da li je u nekom trenutku politički toj zemlji interes ili ne. To je na prvom mestu dobro za sve zemlje koje međusobno sarađuju.Isto tako i ovaj sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. verujem da će u budućnosti biti još sporazuma između čitavog regiona, kao što smo imali mini Šengen. Biće još takvih sporazuma, što samo potvrđuje da politika koju Srbija vodi unazad, sedam, osam godina, daje prave rezultate i da je Aleksandar Vučić bio u pravu kada je tvrdio da je strateško opredeljenje Srbije članstvo u EU, ali da nećemo da se odričemo ni tradicionalnih prijatelja, nećemo da prestanemo da razvijamo dobre odnose sa zemljama koje su nam komšije, bez obzira šta oni u tom trenutku radili

jednoj takvoj politici treba istrajati i nadam se da ćemo u budućnosti imati još ovakvih sporazuma i svakako da sve ovakve korake u budućnosti treba podržati.

danas ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma.Međutim, zaista moram da napravim jednu digresiju na samom izlaganju, jer moram da čestitam Vladi Republike Srbije i gospodinu predsedniku na izuzetnom zalaganju, na izvanrednoj spoljnoj politici, jer mi danas u Srbiji imamo preko milion vakcina. Ljudi, ni manje zemlje, ni više vakcina u ovom momentu. Dobićemo za koji dan još 500.000 vakcina. Naravno, govorim kada je milion vakcina, dobili smo ih iz Kine, dobićemo još 500.000 iz Rusije. Tu je i Fajzerova vakcina. Imaćemo još dve vrste vakcina. Građani Republike Srbije mogu da biraju. Mi smo jedina zemlja na svetu koja će imati pet vakcina. Tako se radi. Svaka čast. Ja se ponosim što pripadam ovoj grupaciji Aleksandar Vučić – Za našu decu, jer tako se radi. Mi radimo za građane, a ne kao nekada da građani rade za Đilasa Đilasa i njegovu kliku. Sramota bilo i ne ponovilo se.Još nešto, pre neki dan je potpisan Sporazum o izgradnji metroa, vredan 580 miliona evra. Za koji dan počinje da se gradi prva linija. Tako se radi. Grade se brze pruge, gradi se šest autoputeva, tri su već u toku, kreće izgradnja za godinu, dve dana još tri. Svaka čast.Što se terorizma tiče, terorizam je najveća pošast i kancer ovog društva. Njega treba radikalno iskoreniti, kao i svaki kancer. Meni samo nije jasno, pošto je terorizam nasilje, kako neko normalan, znači da nije normalan, da je socio patološka ličnost, može da ubije hiljade nedužnih ljudi?Nažalost, terorizam postoji od kako postoji sveta i veka ili ga je bilo i biće, ali može mu se stati na put, ja sam za radikalno. Što znači policija i vojska mora, kao što je bilo u Rusiji, ali idemo redom, bilo ne ponovilo se, šta da kažem, jer teror ili terorizam, terorizam nego šta.Ono što se dogodilo ispred naše Narodne ispred naše Narodne skupštine Republike Srbije, onaj klasičan terorizam, prebijeno je preko 150 policajaca, polomljene noge, pa zar se tako radi u ovoj demokratskoj i lepoj zemlji? Bili smo satanizovani godinama, 90-ih, pa do skoro 2012. godine, a onda smo došli na vlast mi koji radimo, koji stvaramo, koji peremo sliku tu, ničim izazvanu.Šta reći za 1999. godinu? Jer to terorizam? Pa, nego šta nego je terorizam, ničim izazvano bombardovanje. Kažu - nemojte da pričate. Pa naravno da ću da pričam. Poginulo je ne zna se koliko ljudi i to uglavnom nedužnih civila, manje nego vojske. To je terorizam.Terorizam terorizam.Terorizam je bujao, mislim da je danas u svetu možda malo manje terorizma nego tih nekih u prošlom veku između pedesetih i sedamdesetih godina, gde je bilo enormno mnogo terorističkih akcija. Bilo ne ponovilo se, ja ću samo nekih da setim, prosto iz pijeteta prema tim žrtvama ničim izazvanim.Gvatemala, 1968. godine američki ambasador ubijen u atentatu. Nemačka, svi se sećamo, 11 izraelskih sportista je ubijeno za vreme Olimpijade. Holandija 1975. godine, otmica voza, 11 naftnih ministara otetih u Beču. Škotska, otet avion, koji je naravno, nestao bez traga. Tokio, pušten otrovni plin „sarin“ u podzemnu železnicu, ne zna se tačno koliko mrtvih. Njujork, 2001. godine, oteta četiri aviona, svi se toga dobro sećamo, ja sam mislila da je naučno-fantastični film, pa kada sam ukapirala šta se dešava nije mi bilo dobro, 3.200 mrtvih, ta četiri aviona, dva su direktno srušila „Bliznakinje“.Kod nas, zahvaljujući našim službama, lično mislim da fantastično rade, jer mislim da je svaka vrsta terorizma propust institucija koje bi trebalo da čuvaju ovu zemlju, ali mislim da zaista jedan oblik terorizma je bilo i ovo što se desilo ispred Narodne skupštine. Beslan, talačka kriza u Beslamu je naziv za jedan od najtežih terorističkih napada koji su pogodili Rusiju u njenoj istoriji, sećate se, počelo je 1. septembra, zahvaljujući gospodinu Putinu, predsedniku Republike Srbije bila je okončana kriza, odnosno teroristički napad za dva dana. Prvog počeo, trećeg se završilo. Nažalost, mnogo žrtava između toga i dece, bilo ne ponovilo se.Dve se.Dve najoglašenije terorističke organizacije na svetu Al Kaida, nažalost ima matične ćelije ili svuda po svetu, čak u 35 zemalja ima svoje utočište. I IZIS, IZIS svi znamo kako je, šta je bilo u Siriji, ima svoje uporište u Iraku, ima u Siriji, ali nažalost ima i deo u Libiji, nešto u Nigeriji, ima ih dosta, i takvu pošast treba zaista suzbiti u korenu.Što se Ruske Federacije tiče, Rusija, meni jedna od najomiljenijih zemalja, ja ljude delim na dobre i one koji to nisu, ali Rusija je nama kroz istoriju standardni prijatelj, rasla sam kroz njihovu beletristiku, ruski klasicizam, romantizam i zaista

se samo da je pet miliona evra, dobili smo donaciju za izgradnju Hrama Svetog Save, evo sada njihov vajar gradi skulpturu Stefana Nemanje koja će sutra biti otvorena. Ako neko nije bio, treba da poseti, izgleda veličanstveno. Stefan Nemanja koji je osnivač srpske države, pa se vidi skroz do Svetog Save, tako da je Srbija jedan predivna zemlja, a ovaj sporazum samo znači jačanje bilateralnih odnosa.Pa zar nije dobro kada Srbija ima informacije? Informacija je pola završenog posla. Kada imate informaciju, vi imate sve. Razmena podataka. Kada imate razmenu podataka vi možete hapsiti teroriste. Onda dolazite do onoga koji finansira. Uglavnom su to prljave pare ili pranje para. Razmena podataka, razmena pomoći, razmena svega.Živela svega.Živela Rusija i Srbija. Ja ću sa zadovoljstvom glasati za sve sporazume koji su na dnevnom redu. Živela Srbija. Hvala. Hvala, predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Dačiću.Poštovana gospođo ministar, gospođo Matić, drago mi je da ste danas sa nama u Narodnoj skupštini da razgovaramo o sporazumima koji su nam na dnevnom redu, sporazumima koji će u svakom slučaju uticati na budućnost i na živote građana Republike Srbije.U vezi dva, skoro mogu to da kažem sa sigurnošću, ključna segmenta, to su ekonomija, naravno neke stvari koje će uticati na otvaranje novih radnih mesta, na širenje saradnje po pitanju ekonomske i trgovinske razmene i naravno u procesu stalne i permanentne borbe protiv terorizma, gde je naša zemlja u raznim formatima i u raznim oblicima uključena sa različitim partnerima.Ovog puta je to Sporazum sa Ruskom Federacijom Ruskom Federacijom za koji bi trebali da glasamo i da ga ratifikujemo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Sporazum o ekonomskoj saradnji koji će uticati na bolju ekonomsku saradnju sa Islamskom Republikom Iran.Ministar Nedimović i potpredsednik Vlade, Nedimović je govorio jutros u svom obraćanju da smo mi osamdesetih godina prošlog veka imali trgovinsku razmenu sa Iranom koja je bila više od milijardu američkih dolara i da je ovih godina, proteklih nekoliko godina, ta trgovinska razmena na nivou negde oko desetak miliona dolara. To govori naravno o toj činjenici koliko u stvari postoji postoji puno prostora za ekonomsku saradnju, koliko postoji prostora za izvoz naših roba i usluga u jednu mnogoljudnu državu kao što je Iran, nekih osamdesetak miliona stanovnika, sa kojim imamo tradicionalno dobre i političke i ekonomske odnose i koliko postoji mogućnosti za razvoj ne samo trgovinske razmene, nego i za podsticanje turizma između dve zemlje, saradnje na naučnom planu, na planu obrazovanja i svih drugih aspekata, gde možemo da sarađujemo i naravno da uvežemo saradnju naših državnih institucija, ali i drugih.Naravno, ono što jeste suštinski važno da se napomene u tom domenu, to je da je Srbija konačno od pre nekoliko godina jedna vrlo otvorena zemlja koja prioritetno i isključivo vodi računa o sopstvenom interesu i o sopstvenim nacionalnim interesima i da smo otvoreni za saradnju sa svim partnerima koji uvažavaju Srbiju, koji respektuju srpske interese i koji žele prvenstveno ekonomski da sarađuju sa Srbijom. Zato smo otvorili mnoga vrata, posebno od kada je 2014. godine Aleksandar Vučić postao premijer i u stvari definisao jednu sasvim novu političku i ekonomsku doktrinu naše zemlje.Imajući zemlje.Imajući u vidu da od tada počinje nagli razvoj naše ekonomije, da počinjemo da implementiramo ekonomske reforme i da od tog trenutka, od 214. godine pored ekonomskih reformi, pored fiskalne stabilizacije i reformi u sektoru, državnom, naravno podsticaj privatnom sektoru, posebno sektoru malih i srednjih preduzeća, imamo jedan ogroman i dinamičan priliv stranih direktnih investicija koji je krunisan time da smo mi u 2019. godini imali nešto više od 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija sa različitih strana sveta. Naravno, naši najbliži ekonomski partneri se nalaze u EU. To je To je Nemačka, to je Italija, to je Austrija.Nemačka za primer zapošljava u Srbiji negde oko 70.000 naših građana, ali nismo ni jednog trenutka propustili ni jednu priliku da sarađujemo i sa zemljama Bliskog istoka i sa zemljama Dalekog istoka, da učvršćujemo naše strateško partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, koja je koliko su naši građani ovih dana mogli da vide i da to na kraju krajeva i osete rezultirala time da je Srbija po rang listi svetskoj na osmom mestu kada je u pitanju imunizacija po broju građana koji su imunizovani o dobili vakcine protiv Kovida 19.U tom domenu mi smo četvrta evropska zemlja posle Islanda, Malte i Ujedinjenog Kraljevstva i to nas sada svrstava, pored jedne jake i snažne ekonomije, žilave ekonomije koja je uspela da opstane i u doba kovida velikih izazova koje smo imali u prethodnih godinu dana, imajući u vidu da kao i u drugim zemljama u regionu, EU, da nam je pretila velika nezaposlenosti, da je pretilo to da mnoga preduzeća, posebno privatna preduzeća zatvore svoja vrata, zaključaju svoje radionice, fabrike ovde usled nemogućnosti da normalno i funkcionalno rade, mi imamo situaciju, i to želim još jednom da ponovim i našim građanima i kolegama ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da ni jedan jedini investitor, koji je iskazao želju 2019. godine i 2020. godine da investira u Republiku Srbiju, da ni jedan nije odustao.Ni jedan jedini investitor nije odustao od Srbije zato što je Srbija stabilna zemlja, zato što je pokazala da se dobro nosi zahvaljujući dobrom liderstvu predsednika Aleksandra Vučića, ali i cele Vlade Republike Srbije sa ovom krizom i kako smo uspeli da početkom krize u martu mesecu prošle godine obezbedimo sasvim dovoljno opreme da zaštitimo naše građane, da zaštitimo naše zdravstvene radnike, prosvetne radnike, one kojima je bilo potrebno najviše i pomoći i zaštite, kako smo uspeli da obezbedimo sve potrepštine u trgovinskim radnjama, isto tako za naše građane, tako i sada sa ovom masovnom imunizacijom pokazujemo u stvari koliko je u ovom, kako je to predsednik Vučić pre nekoliko dana rekao - u ovom ratu koji se vodi na globalnom nivou, gde jednostavno veliki ne mare za male, nažalost, mi smo mala zemlja, ne mala, ali sa malim brojem stanovnika, ali pokazujemo koliko partnerstva koja smo pravili tokom prethodnih nekoliko godina, koliko jedna vizija liderska, koju je predsednik Vučić definisao, koliko stvaranje partnerstva sa svima onima koji su respektovali našu zemlju, a to je u ovom slučaju Narodna Republika Kina, mogu da dovedu do toga da se prvenstveno u Srbiji spašavaju životi i da budemo u celoj Evropi jedna od prvih zemalja koje će izaći iz ove krize i krenuti u dinamičan i veliki ekonomski rast.To je ono što srpski narod, naš narod ovde u Republici Srbiji zaslužuje i to je ono za šta se predsednik Vučić zalagao sve ove godine govoreći o ekonomskim reformama, stvarajući od Srbije ekonomskog lidera i ekonomskog tigra ovog regiona u koji svi žele da ulažu, da li su to kineske kompanije, da li su to kompanije iz Južne Koreje, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina ili neke druge zemlje, Irana, Izraela, apsolutno je to za nas nas nebitno. Stvorili smo takvu atmosferu i napravili smo od Srbije jednu zemlju koja u celom ovom regionu važi za zemlju kao najpovoljniju destinaciju za za ulaganja, za investiranje, za život i za ono što se zove oplođavanje kapitala koji se ovde ulaže.Mislim da nismo ni sami svesni toga koliko je značajan ovaj potez i koliko je značajan bio onaj dan kada je na Beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ kad su sleteli avioni „Er Srbije“, kompanije na koju svi treba da budemo ovde i u celoj državi, kada su oni sleteli sa milion doza kineskih vakcina. To je bio jasan pokazatelj da u Srbiji postoji svetlo u tunelu, da Srbija strateški promišlja, da Srbija strateški radi, da će Srbija sačuvati sačuvati esenciju zdravstvenog sistema, da će sačuvati svoje stanovništvo i da će uraditi sve da naša ekonomija napreduje.Ko je to obezbedio od svih evropskih lidera milion na sedam miliona stanovnika? Dakle, mi smo prva država u Evropi koja je počela masovnu imunizaciju. Mala Srbija. Ona Srbija koju su mnogi do 2012. godine apsolutno nipodaštavali, Srbija koja se ni za šta nije pitala, nije se pitala ni za svoje unutrašnje probleme, ni za unutrašnje stvari koje je trebala da rešava, a sada na osnovu komunikacije, na osnovu dobrih odnosa, strateških odnosa koje je Vučić pravio sa predsednikom Šijem, sa predsednikom Vladimirom Putinom, sa Trampovom administracijom dobili smo i Fajzerove vakcine, doduše u mnogo manjim količinama, dobićemo i Sputnjik vakcine, dobićemo i kineske vakcine i ova zemlja, uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani, izlazi iz kovid krize za samo nekoliko meseci, ulazimo u pun kapacitet rada, proizvodnje, investicija, novih radnih mesta, podsticajem malim i mikro firmama, podsticajem mladim ovim ljudima koji završavaju fakultete i koji će da se bore na slobodnom tržištu kroz svoje preduzetničke ideje i svoje preduzetničke inicijative zahvaljujući Vučiću, zahvaljujući njegovoj viziji, zahvaljujući njegovoj hrabrosti, ne treba da se sramimo da to kažemo zato što je imao viziju kako Srbija treba da izgleda 2014. godine, kako Srbija treba da izgleda i 2025. i 2030. 2030. godine.U ovom domenu borbe protiv terorizma, pre nego što pomenem i tu temu, važno je da napomenem da je ministar finansija Siniša Mali pre tri dana prepisao sa američkom DRS korporacijom Sporazum o podsticanju investicija koji će značiti samo u roku od dva do tri meseca novih milijardu evra podsticaja za našu privredu. Uvažene kolege i koleginice, novih milijardu evra. Mene je danas pitao jedan austrijski novinara – kako mislite da rešite deficit od četiri milijarde evra koje ste dali kao injekciju privredi tokom kovid krize i vanrednog stanja? Pa evo kroz ovih milijardu koje će doći iz SAD, kroz kapitalne investicije. Nijednog trenutka nismo prestali da gradimo autoputeve. Nijednog trenutka nismo prestali da gradimo pruge. Nijednog trenutka nismo prestali da gradimo gasovode kroz Republiku Srbiju. Nijedna infrastrukturna investicija nije stala i to je ono što će dizati Srbiju i što će nam dati jednu ogromnu prednost i vetar u leđa da budemo najbolji ne samo u ovom delu Evrope, ne u ovom regionu Zapadnog Balkana nego verovatno i u celoj Evropi kada je u pitanju ekonomija.Što se tiče borbe protiv terorizma, ono što mogu da definitivno kažem da je Srbija uvek bila deo međunarodnih koalicija za borbu protiv terorizma i da je Srbija uvek shvatala kao jedna ozbiljna zemlja, posebno u vreme od 2014. godine danas, koliko je borba protiv terorizma teška, koliko je ona ozbiljna i možda i to je ono što jeste kvalitet politike i ove Vlade i predsednika Aleksandra Vučića da to naravno naši građani ne osećaju u svom svakodnevnom životu i radu, ali ogroman rad, ogroman trud na spoljnopolitičkom i geopolitičkom planu i obaveštajnom planu stoji iza toga što smo mi danas bezbedni, što je ova zemlja, što je ovaj grad u kojem danas radimo i cela Srbija bezbedna, što možemo normalno da se krećemo, da funkcionišemo, da radimo, da sve radimo kao što se to radi u jednoj normalnoj i vrhunski bezbednoj zemlji.To je rezultat jednog ogromnog napora i stvaranja savezništava sa najmoćnijim svetskim silama na polju borbe protiv terorizma. Mi smo deo velike koalicije za borbu protiv terorizma koju predvode SAD.Mi, naravno, SAD.Mi, naravno, sarađujemo u tom domenu sa Ruskom Federacijom i rado ćemo glasati za ovaj sporazum. Ruska Federacija je uvek bila država koja se borila protiv terorizma i uvek bila jedna od perjanica u borbi protiv terorizma, možda jedna od najhrabrijih zemalja koja nikada nije imala kompromis i nikada nije gledala prvenstveno svoje interese u toj borbi.Međutim, veliki su izazovi i velikih izazova će tek da bude,

mnogo više, recimo, oko dve-tri hiljade ljudi je samo iz Federacije Bosne i Hercegovine ratovalo na strani islamske države, Al Nusra Fronta, Tahrir el Šama u Siriji i u Iraku i na Sinaju, i pridruživalo se jednoj od najvećih terorističkih organizacija u svetskoj istoriji. Mogu slobodno da kažem da kada su se vraćali u svoju matičnu državu, ta država na tom državnom nivou nije ih baš osuđivala i nije definisala jasnu zakonsku regulativu koja bi podrazumevala to da to više nikada ne urade, nego su brzo pušteni na slobodu.Zato vi imate desetine komandanata u islamskoj državi u različitim sektorima od E-rezura, do Ambara, Idliba, koji dolaze upravo iz Bosne i Hercegovine. To su ljudi koji žive na 100, 120, 130km odavde od Beograda, ali žive pored naše braće i naših ljudi, dakle, pored srpskog naroda koji živi u Republici Srpskoj i da, moram da završim sa time, da jedna od ogromnih pretnji kada je u pitanju terorizam dolazi sa područja Kosova i Metohije, gde su isto desetine i stotine ljudi odlazili u ratove i pridruživali se islamskoj državi i terorističkim organizacijama.Mislim da je predsednik Vučić i Vlada Republike Srbije uspela da glavnim svetskim igračima, u stvari, približi to kolika je ta opasnost i da se obrati jedna posebna pažnja na sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i da sve ono što se dešava tamo od rušenja naše kulturne istorijske baštine, rušenja crkava, progona monaštva, progona pravoslavlja i hrišćanske vere tamo, ne stoji samo politička mržnja kosovskih Albanaca prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji i Srbima ovde u centralnoj Srbiji, nego je to malo više prožeto i, naravno, verskim i terorističkim aspektima i motivima.Mislim da su posebno Amerikanci, posebno ova bivša administracija, dobro shvatili tu poruku, imajući u vidu da je Srbija tokom ovih prethodnih nekoliko godina imala definitivno zbog Aleksandra Vučića mnogo veću podršku u tom domenu odbrane Kosova i Metohije i odbrane svojih interesa i shvatanja međunarodne zajednice da Srbija ima legitimni i srpski narod ima legitimne interese na Kosovu i Metohiji.To su, naravno, osnovne poruke, uz to da sam ja siguran i, evo, videćemo se, naravno i do kraja ove godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da će američki predsednik Džo Bajden na poziv predsednika Vučića posetiti Srbiju, da će nastaviti staro prijateljstvo i da ćemo svu ovu saradnju koju imamo i sa Narodnom Republikom Kinom, Ruskom Federacijom i EU nastaviti i sa SAD, nastaviti i EU nastaviti i sa SAD, nastaviti sa ovako maestralnom geostrateškom i spoljnom politikom koja za krajnji cilj i kao što možete da vidite za rezultat ima milion vakcina, spašene živote, nova radna mesta, spašavanje naših najstarijih sugrađana, maestralno organizovanje vakcinisanja na svim punktovima u celoj Srbiji. Ne deli se više Srbija, Srbija je ujedinjena, a ovi što izlaze sa ovim istraživanjima gde ne smeju da kažu, kao što to Đilas pre neki dan reče, izašlo istraživanje, pa Vučić ima 37% podrške, a oni imaju 34%, pa trebalo bi da zna, hajde hajde da kažem, kao obrazovan čovek da kada govorite o nekom istraživanju javnog mnjenja, ono što je osnova treba da kažete ko ga je radio, kad ga je radio, u kom periodu, a to niko od njih neće da kaže.Naravno, to jeste jedna vrsta šale. Želim da se malo i našalim u ovom teškom vremenu i teškom periodu. Mi nastavljamo dalje, nastavljamo da se borimo za zdravlje naših građana, nastavljamo da se borimo za ekonomiju i nastavljamo da podržavamo našeg predsednika Aleksandra Vučića u svemu svemu onome u čemu nas vodi. U celom njegovom liderstvu u korist naših građana, u korist Srbije. Živela Srbija. Hvala.

Srbija je u prethodnih nekoliko godina postavila ozbiljan i normativni i organizacioni okvir za borbu protiv terorizma. Suočena i svesna i položaja gde se nalazi i pretnjama koje su možemo slobodno reći u prethodnoj deceniji, kojima su bili izložene i evropske zemlje, ali i sama Srbija, sadašnja vladajuća većina koja je bila na vlasti u prehodnih nekoliko godina, donela je niz važnih akata, govorim sad o normativnom okviru i strategija, Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma, Nacionalna strategija nacionalne bezbednosti, ali i zakonodavne okvire poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i naravno krivične zakone.Na vrlo jasan i konkretan način u tim aktima su definisani i pojmovi terorizma i terostističkih organizacija i akata, procedure i postupci u borbi protiv terorizma, nadležni organi i sve ono što je neophodno da se uhvatimo o koštac sa ovom pošasti o kojoj je danas više puta ponovljeno da se radi o zlu na globavnom nivou.Sa druge strane, organizaciono Srbija je postavila jasne i konkretne organe, ojačala svoj bezbednosni sektor u odnosu na period kada je činila sve da i njena policija i njene službe i njena vojska ne predstavljaju nikakav faktor niti garant i jemac bezbednosti naših građana.Sve ovo rezultat je jedne jasne politike da se konačno izgradi moderna, efikasna, stabilna, jaka država Srbija u interesu njenih građana. Taj preokret u političkom promišljanju je doprineo da se na ovaj način Srbija bezbednosno ojača i da se normativno uredi.Sigurno da su izazovi terorizma kada je u pitanju Srbija višestruki, ali nesumnjivo motivacija za terorističke akte i podsticaj da se čine teroristička dela u Srbiji mogu doći prvenstveno iz razloga separatizma ili proizvodnje unutrašnje nestabilnosti, jer po samoj definiciji terorizma jeste ideologija nasilja, ali on ima jasan cilj da promeni državnu politiku, tako što će se promeniti akti na kojima je ona definisana ili tako što će se sprečiti da se donesu akti kojima bi ona bila jasno usmerena.Nema sumnje da postoje snage i unutar Srbije, a izvan njenih granica koje bi želele da naruše njenu teritoriju ili da izazovu političku nestabilnost i tako promene utvrđeni politički kurs koji u ovom trenutku vodi Republika Srbija koji doprinosi njenom i ekonomskom i političkom i svakom drugom jačanju na prostoru Balkana, a time i jačanju sigurnosti čitavog srpskog naroda na prostoru Balkana.U tom smislu je izuzetno važno da širimo naša partnerstva kada je u pitanju borba protiv terorizma i u tom smislu je izuzetno važna i ratifikacija ovog sporazuma sa Ruskom Federacijom.Želim da istaknem nekoliko stvari koje se tiču naših odnosa sa Ruskom Federacijom, jer prethodnih dana ili prethodnih sedmica mnogo se u srpskoj javnosti od strane predstavnika opozicije, ali naravno i od strane nekih predstavnika Međunarodne zajednice govorilo o tome kakav je kvalitet i kakav je smisao i šta je cilj odličnih produbljenih i strateških odnosa između Srbije i Ruske Federacije.Želim da kažem da odnosni između Republike Srbije i Ruske Federacije i odnosi između predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina su najbolji mogući koji u ovom trenutku mogu da postoje između zemalja u Međunarodnoj zajednici.Ti odnosi na tako visokom političkom nivou proizveli su niz saradnji u različitim oblastima koje su od isključivog interesa za razvoj Republike Srbije i za dobrobit građana Republike Srbije i u oblasti ekonomskoj, u oblasti energetskoj, u oblasti visokih tehnologija, u oblasti odbrane i bezbednosti i evo sada i u oblasti borbe protiv terorizma. Ti odnosi, tako razvijeni, tako osnaženi jesu važan temelj temelj i važan stub nezavisne i suverene politike Republike Srbije i otuda dolaze napadi s jedne strane od ovde nazovi patriotskih pojedinaca ili organizacija koji žele da predstave te odnose kao pogoršane, loše a da je za to kriva sadašnja vlast.S druge strane u isto vreme predstavnici međunarodne zajednice zameraju i napadaju Republiku Srbiju zašto ima ovako stabilne, jake strateške odnose sa Ruskom Federacijom. Cilj jednih i drugih, iako deluje paradoksalno, jer su napadi sa različitih pozicija ima isključivo cilj da se slomi i sruši nezavisna i suverena politika Republike Srbije, koju u ovom trenutku vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije i da se Srbija nagne isključivo na jednu stranu kako bi se njena pozicija, strateška pozicija oslabila kako ne bi mogla da zadrži svoju nezavisnu suverenu politiku i kako ne bi mogla, pre svega da zaštiti interese srpskog naroda u regionu.Naši odnosi, naravno, produbljuju se i politički, i strateški i ekonomski, tome su doprineli odlični odnosi između dva predsednika, ali odlična saradnja koja sada uspostavljena na nivou mešovitih komiteta koji sa srpske strane vodi ministar Popović, sa ruske strane potpredsednik Vlade Jurij Borisov i u tom pravcu se razvija naša ekonomska i saradnja u oblastima koje su od interesa za obe zemlje.Srbija vodi ovu politiku saradnje sa Ruskom Federacijom isključivo u našem srpskom interesu, jer to je način da obezbedimo i našu nezavisnost i našu vojnu snagu i bolji život naših građana. U tom smislu je važno da sačuvamo ovako dobre odnose, da se svakodnevno ti odnosi produbljuju, kao što treba da se produbljuju odnosi i sa našim partnerima u EU i partnerima u SAD, partnerima u Narodnoj Republici Kini, jer to je garant da će ovako nezavisna i suverena politika doprineti i razvoju Republike Srbije i boljem životu građana.Nije lako voditi ovakvu politiku. Nije lako voditi ovakvu politiku kada su na delu različita svrstavanja. Ljudi traže i države traže različite načine da obezbede svoju i bezbednost i svoju ekonomsku i političku stabilnost. To je srpska politika. Takva politika je bila oduvek. Uvek je srpski put bio da se čuva sloboda, da se gradi nezavisna država, da se gradi moderna država u skladu sa interesima naših građana, da se šire partnerstva i prijateljstva, da se usvajaju napredne i tehnologije i znanja iz sveta, ali da se uvek sačuva sopstveno nasleđe, da se sačuva uvek sopstvena država i da se sačuva sopstvena nezavisnost.Takvu politiku i temelje takve politike koju i danas vodimo i koja je uvek bila srpska politika davnu su utvrdili osnivači naše države i red je da se njih setimo uoči velikog praznika koji sutra imamo, praznika Svetog Save, Sveti Simeon Mirotočivi, Stefan Nemanja i njegov sin Sveti Sava, jer to je jedini način da Srbi na ovom prostoru ostanu svoji, slobodni, suvereni, povezani sa svetom i nadasve da imaju državu koja je u interesu srpskih građana i koja je u interesu budućnosti naše dece. Hvala. Uvažena predsedavajuća, uvažena ministarka, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Pre nego počnem da govorim o onome što je na dnevnom redu osvrnuo bih se na jedan događaj od pre nekoliko dana koji je na mene ostavio prilično dobar i pozitivan utisak. Naime, sreo sam jednog poznanika koji me je zaustavio i rekao da je aplicirao elektronskim putem za dobijanje vakcine, da su ga posle nekoliko dana pozvali, da je otišao i da je blago rečeno oduševljen celim tim procesom dobijanja zvanja i davanja na kraju vakcina. Naročito se osvrnuo i pohvalio ljubaznost, predusretljivost i maksimalni profesionalizam tih mladih ljudi koji su učestvovali u tom celokupnom procesu davanja vakcina.Ono što je interesantno to je da taj čovek nije bio do pre par godina simpatizer naše stranke, da je apstinirao od glasanja na poslednjih nekoliko izbora, ali da je videvši kako dobre poteze vuče ova vlast u svakom suštinskim bitnom smislu odlučio da svoje poverenje i svoj glas na sledećim izborima da našoj stranci. Zbog toga, zbog ovog slučaja i sijaset drugih na svakim sledećim izborima naša stranka dobija sve više i više glasova i sve veću i veću podršku, jer narod i pored nekih loših stvari koje se dese u svakoj zemlji, svakom političkom sistemu, svakoj državi najrazvijenijoj, narod primećuje požrtvovanost, narod primećuje marljiv rad i iskrene namere ove vlasti da olakša i poboljša život naših građana na unutrašnjem i spoljno političkom planu.Iako naši politički neistomišljenici svakodnevno osporavaju svaki dobar potez ove vlasti, odmah tražeći kontra težu, kao npr, sada nije bitno koliko se ljudi vakciniše, nego da su redovi ispred „Sajma“ ili da je direktno predsednik Republike kriv zato što je britanski soj virusa došao u našu zemlju, ili zato što se meša tobože u izbor patrijarha. Naravno, verovatno će ga optužiti za nekoliko godina da će se mešati i u izbor Pape Pape rimskog. Uprkos tome narod se ne može prevariti i istina se ne može izvitoperiti kako god oni i koliko god oni to želeli.Istina je sledeća. Ne može osporiti činjenica da je Srbija prva zemlja u regionu koja je dobila vakcine, da je treća ili četvrta u Evropi, a juče je bila šesta na svetu kako tvrdi Oksfordski univerzitet i da je među prvima koja ima najveći izbor vakcina, a ne kao većina zemalja, pa i najrazvijenijih u EU i u okruženju, koje imaju samo po jednu.Napokon i od komšija Hrvata koji nisu baš skloni često da nas hvale, stižu pohvale, jer oni konstatuju činjenicu, da smo neuporedivo efikasniji i bolji u svakom segmentu borbe protiv kovida od njih iako su oni članice jednog od najrazvijenih i najbogatijih političkih sistema, kakva je EU. I da uprkos I da uprkos svemu moramo da naglasimo da pored sve ove borbe i svih ovih dobrih rezultata i dalje nastavljamo da postižemo izuzetno dobre rezultate i u ekonomiji, kao što je dovođenje stranih investicija u sred ove pandemije. U zdravstvu povećavamo plate i penzije, čuvamo svako radno mesto i ostvarujemo višedecenijske snove, kao što su izgradnja onog velelepnog grada na reci ili početak rada metroa u skorije vreme.Zato svako svoga posla. Neka se oni žale, neka kritikuju, neka gledaju da ponize i unize svoju zemlju na svakom mogućem mestu, u svakoj situaciji. Ova vlast će i dalje nastaviti beskompromisnu borbu protiv kovida, borbu za bolji život naših građana u svakom segmentu i u ekonomskom i u zdravstvenom i u vojnom i svim drugim segmentima, ne obazirući se, da ne kažem na njihove

a naš cilj je moderna, poštovana i jaka Srbija, a mi prema tom cilju odavno smo prestali da koračamo, već smo počeli da trčimo. Da, se vratim sad na dnevni red.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije u saradnji u oblasti borbe protiv terorizma uređuje pomenute oblike saradnje tako da one omogućuju efikasniju borbu protiv terorizma na način koji im garantuje očuvanje suvereniteta, bezbednosti, javnog i drugih nacionalnih interesa država potpisnica.Nije

municija, eksplozivnih naprava koje teroristi koriste. Zatim, raspoloživost podataka o pripremanju terorističkih akcija, operativnih podataka u cilju lišavanja slobode lica za koje se osnovano sumnja da su spremali spremali ili učestovali u terorističkim akcijama ili finansiraju terorizam.Sve to ima poseban značaj ako se ima u vidu da će naše bezbednosne institucije, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija, sarađivati sa, između ostalih, Federalnom službom bezbednosti Ruske Federacije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Rusije i Istražnim komitetom.Ne treba se biti poseban ekspert u oblasti bezbednosti da bi se procenio značaj operativnih podataka koje našim bezbednosnim strukturama mogu da mogu da pruže bezbednosne agencije najvišeg ranga čija međunarodna mreža i korišćenje tehničkih resursa garantuju kvalitet i obuhvat podataka, što možemo videti u članu 3. sporazuma.Sa druge strane, Sporazum sa Ruskom Federacijom, kako to stoji izričito u članu 6, garantuje zaštitu nacionalnih interesa Republike Srbije, što znači da naše bezbednosne službe mogu da uskrate podatke čija bi razmena bila suprotna bezbednosnim i nacionalnim interesima naše države. Sporazum precizira da se informacije mogu koristiti samo u svrhu koja je naznačena u zahtevu, što je kao uostalom i celokupan sporazum u skladu sa međunarodnim sporazumima i Konvencijom UN.Donošenje zakona UN.Donošenje zakona kojim se potvrđuje pomenuti sporazum između srpskih i ruskih bezbednosnih službi i pravosudnih organa može da zasmeta samo onim političkim grupacijama u Srbiji koje su već osvedočene u promociji nasilja u političke svrhe i koje već koriste pojedine metode političkog nasilja i terorističkih organizacija, upućujući pretnje najvišim državnim institucijama, najvišim državnim funkcionerima i pozivajući na rušenje ustavnog poretka, kao što je to nedavno uradio Mlađan Đorđević, tako što je rekao da će silom sprečiti sve naredne izbore. Ili možemo danas pročitati u štampi gde Dragan Đilas poziva na nasilne demonstracije koje će zasigurno proliti srpsku krv na ulicama ne bi li obezbedili nelegalne, neracionalne i zakonom neutemeljene zahteve vođe opozicije.Dakle, ovaj sporazum neće biti po volji samo onim nazovi političkim snagama koje smatraju da na vlast mogu doći isključivo putem terora, nasilja i ostalim subverzivnim aktivnostima, kršeći osnovne postulate savremene demokratije, a to su da se na vlast može doći isključivo na izborima. Pritom, ne tiče ih se to što na pomenuti način ugrožavaju zdravlje i bezbednost sopstvenih građana, jer možemo da vidimo jasno uzročno-posledične veze između rušilačkih napada na Skupštinu letos i drugog pika epidemije kovida, drugog ili trećeg, nemojte me držati za reč. ne bude zabune, ljudi koji se ozbiljno bave politikom znaju da ni upotreba nasilja ni upotreba terora ne može da promeni plebiscitarnu podršku naroda prema onoj političkoj opciji koja garantuje prosperitet i suverenitet naše zemlje.Sporazum sa Ruskom Federacijom i slični sporazumi, međutim, mogu da doprinesu da se stekne jasnija slika o terorističkim organizacijama, o onima koji ih finansiraju i o onima koji na domaćem terenu priželjkuju nasilje i drugim subverzivnim tehnikama pripremaju teren za izvođenje terorističkih napada i akcija.Moram da naglasim da sporazum o kome pričamo, kao i drugi sporazumi, imaju svrhu isključivo u borbi protiv terorizma i da se tu ne radi o informacijama u vidu i u svrhu političke borbe unutar država članica potpisnica, jer to ovaj sporazum u članu 7. izrazito zabranjuje.Iz tog razloga smatram da za sporazum treba i naši narodni poslanici da glasaju, jer je on u interesu svih građana Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku i političku pripadnost. Hvala.